Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 18 до 20 март 2015 г. 2015 г. 1. Промени в съставите на постоянни комисии и делегация на Народното събрание. 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносители – Менда Стоянова и група народни представители. Приет на първо гласуване на 11 март 2015 г. 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Вносители – Мартин Димитров и група народни представители. Приет на първо гласуване на 27 февруари 2015 г. 4. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по енергетика. 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия. Вносител – Министерският съвет. 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносител -Министерският съвет. съвет. 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител – Министерският съвет. 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Вносител – Министерският съвет.

Приет на първо гласуване на 6 март 2015 г. 10. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители на 31 октомври 2014 г. и Тунчер Кърджалиев на 7 ноември 2014 г. 11. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители – Данаил Кирилов и група народни представители на 13 февруари 2015 г., втори законопроект – вносители Данаил Кирилов и група народни представители на 17 февруари 2015 г. 12. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители: Министерският съвет – първи законопорект, Димитър Байрактаров и група народни представители – втори законопроект, Данаил Кирилов и група народни представители – трети законопроект, и Мая Манолова и група народни представители – четвърти

на Закона за частните съдебни изпълнители. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители. Вносители – Мая Манолова и група народни представители. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Уважаеми народни представители, на 19 март 2015 г., четвъртък, от 10,00 по време на пленарното заседание президентът на Република България Росен Плевнелиев ще отправи обръщение към Народното събрание по повод приключилия месец на политическите консултации. Моля, гласувайте

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е и на Комисията по икономическата политика и туризъм, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.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

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правни въпроси. Законопроект за националната служба за охрана. Вносители – Цветан Цветанов и група народни представители. Водеща е Комисията за контрол над службите съобщения. Разпределен е и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правни въпроси. Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Вносител – Кирил Цочев. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители – Станислав Иванов и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит. Вносители – Валентин Николов Иванов и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието. Вносители – Светла Бъчварова и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси.

за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Вносител – Министерският съвет. Предстои разпределение. Поради късния момент на внасянето – вчера в края на деня, все още не е разпределен този Законопроект. Постъпило е писмо относно Годишен доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно напредъка по програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на страните от европейското икономическо пространство през периода 2007–2013 г. и стартирането на новия програмен период 2014–2020 г. Председателят на Комисията господин Танчев ме уведомява, че на редовното си заседание, проведено на 11 март тази година, Комисията е приела своя Годишен доклад по еврофондовете, изготвен в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 3 от вътрешните правила на Комисията. Докладът отразява статуса по управлението на средствата от Европейския съюз към 31 декември 2014 г. изпратен за сведение, който е наличен и в електронен вид в Раздел „Документи” на интернет страницата на Комисията. Моли да информирам, което правя в момента, народните представители за възможността възможността да се запознаят с доклада при проявен интерес от страна на всички народни представители. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министър-председателят уведомява Народното събрание, че с Решение № 167 на Министерския съвет от 2015 г. е разрешено изпращането до 21 военнослужещи от състава на Националния мобилен комуникационно-информационен модул на НАТО с личното им въоръжение и екипировка от Въоръжените в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане, решителна подкрепа в Афганистан, считано от 1 юли 2015 г. до 30 януари 2016 г. Уведомлението е предоставено на Комисията по отбрана. В Народното събрание са постъпили: Отчет на Министерството на земеделието и храните за 2014 г., съдържащ информация за степента на изпълнение на проведените политики и бюджетни програми. Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на инвестиционното проектиране. Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31 декември 2014 г. на Министерството на транспорта, инвестиционните технологии и съобщенията. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. В периода от 13 до 18 март 2015 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно индексите на потребителските цени за февруари и окончателни данни за януари 2015 г. и наблюдението на работната сила през 2014 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. събрание. Преди да преминем към седмичната ни програма, предстои полагане на клетва от народен представител във връзка с Решение № 1467-НС от 13 март 2015 г. на

има сложно заместване от страна на народни представители, които са обявени за избрани, след което отиват и полагат клетва като членове на Министерския съвет, чета цялото Решение, тъй като са променени основанията, на които госпожа Стефани Михнева Михайлова е народен представител, а така също следва да положи клетва колегата Георг Даниелов Георгиев като народен представител.

прекратени пълномощията на народния представител Веселин Бориславов Вучков, избран от 24. изборен район София, издигнат от листата на Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и третото народно събрание. Централната избирателна комисия съгласно чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс следва да обяви за народен представител следващия в съответната листа кандидат. С Решение № 1359-НС от 10 ноември 2014 г. на ЦИК е обявен за народен представител в 24. изборен район София Георг Даниелов Георгиев под номер седем в кандидатската листа на ПП ГЕРБ на основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс, до завръщането на избрания за министър народен представител Веселин Бориславов Вучков – номер три в същата листа. Пълномощията на Георг Даниелов Георгиев като народен представител по заместване са се прекратили с гласуване на оставката на Веселин Бориславов Вучков като министър от Народното събрание. По тези съображения Георг Даниелов Георгиев запазва качеството си на кандидат. Същевременно с Решение на ЦИК № 1356-НС от 10 ноември 2014 г. е обявена за народен представител Стефани Михнева Михайлова № 6 в листата на ПП ГЕРБ на основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс, тоест до завръщането на избрания за министър Румяна Генчева Бъчварова – номер едно в листата. При така описаната фактическа обстановка, Централната избирателна комисия приема, че народният представител Стефани Михнева Михайлова е следващият в листата кандидат, който следва да замести овакантения постоянен мандат на Веселин Бориславов Вучков. Това решение се обуславя от факта, че нейното качество на кандидат се запазва, докато е възможно, по определения от Изборния кодекс ред да заеме постоянен мандат, независимо че към момента тя е народен представител по заместване при условията на чл. 168, ал. 2, изречение второ от Конституцията, респективно чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс. Другото основание е също така мястото на Стефани Михнева Михайлова в кандидатската листа номер шест, защото предимството, което произтича от мястото, създава и право за придобиване на мандат на по-силно основание. Правното положение на заместващия, докато е такъв, не се отличава от това на народен представител, който е избран на общи избори, поради което заместващият при настъпване на предвидените в Изборния кодекс предпоставки може да придобие пълноценен статут на народен представител. Различието се състои само в основанието, на което възниква мандатът, поради което трябва да се отдаде предпочитания на по-стабилното и с оглед на това да се преобразува един мандат. по-конкретно казано, когато един и същи кандидат се окаже едновременно в положение и на заместващ, при условията на чл. 68, ал. 2 изречение второ от Конституцията и на кандидата за мястото на народен представител с предсрочно прекратени с предсрочно прекратени пълномощия, той следва да заеме овакантения депутатски мандат. Тъй като Стефани Михайлова вече е обявена за народен представител, ЦИК следва да измени основанието, на което е обявена за народен представител, а именно чл. 302, ал. 1 от Кодекса. В този смисъл е Решение № 8 от 6 май 1993 г. по Конституционно дело № 5/93 на Конституционния съд на Централната избирателна комисия поради горните съображения и на основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 68, ал. 2 изречение второ от Конституцията на Република България приема, че Георг Даниелов Георгиев следва да заеме по заместване мандата на Румяна Генчева Бъчварова за времето, през което изпълнява функциите на министър. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: 1. Обявява на основание чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс за народен представител от 24. изборен район – София, Стефани Михнева Михайлова, ЕГН съответно, пореден № 6 от листата на Политическа партия ГЕРБ и третото народно събрание на мястото на Веселин Бориславов Вучков. 2. Обявява на основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс за народен представител от 24. изборен район – София, Георг Даниелов Георгиев, ЕГН съответно, пореден № 7 от листата на Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет третото народно събрание за времето, през което Румяна Генчева Бъчварова изпълнява функциите на министър.” Колеги, с това сложно решение на ЦИК всъщност се променя основанието. Госпожа Михайлова е на постоянен мандат, а по заместване на мястото на госпожа Бъчварова, докато е член на изпълнителната власт, встъпва в тези права господин Георг Георгиев, поради което моля квесторите, поканете господин Георгиев за полагане на клетва. „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната

Има два служебни проекти за решения, които са във връзка с току-що положената клетва от господин Георг Георгиев. Той беше член в две от постоянните комисии, но с оглед загубата му на качеството му на народен представител и подновяването на това качество, считано от днес, трябва да приемем нарочни решения отново, за да си поеме членството в съответните комисии.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Георг Даниелов Георгиев за член на Комисията по външна политика.” Има ли изказвания, колеги? Няма. Гласуваме.

Вторият Проект за решение е за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. „Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и Избира Георг Даниелов Георгиев за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Изказвания? Няма. Гласуваме Проекта за решение.

за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Борислав Михайлов Борисов за заместващ представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.” Това е от квотата на Парламентарната група на АБВ. Има ли

Представен е докладът за второ гласуване на Комисията по бюджет и финанси. Госпожо Стоянова, слушаме Ви.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане”. ” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Закона.

постъпило предложение от народния представител Менда Стоянова и Диана Йорданова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция: „§ 1. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения: „1.

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на: 1. предприятия в затруднено положение; 2. данъчно задължени лица, представляващи големи предприятия; 3. инвестиции в напояване.“ 3. Създава се ал. 6: „(6) Данъчните облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие и за земеделски стопани, не се прилагат по отношение на данъчно задължени лица, които не са изпълнили решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не са възстановили изцяло помощта.” Няма. Подлагам на гласуване § 1 в редакцията по доклада на Комисията.

така: „4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.” 3. Създават се нови т. 5 и 6: „5. настоящата стойност на всички активи по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.” 6. определеният в т. 5 праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите по т. 1.” 4. Точка 7 се отменя. 5. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 8 и 9.”

„Предприятие в затруднено положение” за целите на чл. 182, ал. 1, т. 3 е това по смисъла на Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение

на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС)

Приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение

на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. При условие че разписката от Европейската комисия бъде получена до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските стопани не се допуска до датата на получаване на разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта. (2) Данъчното облекчение по чл. 189б представлява последваща фискална схема по смисъла на регламента по ал. 1, тъй като дейността вече е обхваната от предходната схема под формата на данъчно облекчение, поради което е допустимо инвестирането в активи по чл. 189б

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да се измени така: „Заключителни разпоредби”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на Комисията.

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 4 по вносител, възпроизведени в новия – гласуван вече от нас по доклада на Комисията със същата номерация, параграф. Гласували 95 народни

2. лице, което е голямо предприятие; 3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а; 4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта; 5. инвестиции в напояване.” 2. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: а) точка 60 се изменя така: „60. „Предприятие в затруднено положение” за целите на чл. 48, ал. 7 това по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията

секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията”.

само след получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. При условие че разписката от Европейската комисия бъде получена до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 на земеделските стопани не се допуска до датата на получаване на разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта. (2) Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 представлява последваща фискална схема по смисъла на регламента по ал. 1, тъй като дейността вече е обхваната от предходна схема под от предходна схема под формата на данъчно облекчение, поради което е допустимо инвестирането в активи по чл. 48, ал. 6 да е започнало и преди да е получена разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта, но след 31 декември 2013 г.”

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Комисията.

Постъпил е Доклад за второ гласуване на Комисията по бюджет и финанси. Слушаме госпожа Стоянова. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 454-01-47, внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 19 ноември 2014 г., приет на първо гласуване на 27 февруари 2015 г., проект за второ гласуване.

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нови § 1 – 7. Комисията подкрепя по принцип предложението.

В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Преди да постанови решение по искането на Централната банка за откриване на производство по несъстоятелност, съдът: 1. по молба от Централната банка или от Фонда може да: по молба от Фонда назначава временен синдик, предложен от Фонда, когато квесторите са назначени от Централната банка преди решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност.” В ал. 2 се създава изречение второ: „Съдът е длъжен да назначи предложения от Фонда временен синдик в срока по изречение първо, когато той е дал писмено съгласие за това и отговаря на изискванията по чл. 25.” 3. Създават се нови ал. 6 и 7: „(6) С назначаването на временен синдик правомощията на квесторите се прекратяват. (7) Определението на съда за назначаване на временен синдик, както и името и адресът на лицата, назначени за временен синдик, се вписват в търговския регистър. В търговския регистър се вписват и промените в обстоятелствата по изречение първо. Определението се изпраща и на Централната банка.” 4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9.

Фондът определя текущо възнаграждение на временния синдик съгласно чл. 30, ал. 7, което се изплаща ежемесечно за сметка на банката. Временният синдик се застрахова съгласно чл. 663а от Търговския закон. Отношенията между временния синдик и Фонда се уреждат с договор. (2) Временният синдик има следните правомощия: 1. представлява банката с отнета лицензия; 2. управлява текущите дела на банката; 3. опазва, попълва и управлява имуществото на банката; 4. получава под опис, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на банката; 5. издирва и уточнява имуществото на банката; 6. при условията, предвидени в закона, прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна; 7. участва в производствата по делата, по които банката е страна, и завежда от нейно име дела; 8. събира паричните вземания на банката; 9. с разрешение на фонда се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, на които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото на банката или с извършването на други разноски;

се изчисляват спрямо датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на Глава единадесета, Раздел VIII от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон; 12. със съгласието или по предложение на управителния съвет на фонда възлага на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване и да препоръчват на временния синдик действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние. (3) Временният синдик се освобождава от съда по предложение на фонда по всяко време при условията на чл. 29, ал. 1. Член 12, ал. 2 се прилага съответно.

(6) Временният синдик изпраща на фонда ежеседмични отчети за дейността си, в които описва всички свои действия в изпълнение на правомощията си по ал. 2, с изключение на информацията, защитена със закон. Фондът публикува отчетите на интернет страницата си. Отчетите се изпращат и на министъра на финансите.”

управителния съвет на фонда възлага на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване и да препоръчват на синдика действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение

ежеседмични отчети за дейността си, в които описва всички свои действия в изпълнение на правомощията си по чл. 31, ал. 1, с изключение на информацията, защитена със закон. Фондът публикува отчетите на интернет страницата си. Отчетите се изпращат и на министъра на финансите”.” Господин Председател, моля да отбележите две технически грешки, които следва да изправим сега в залата. Първата грешка е в § 2, ал. 6 6 – думите след „ал. 2”, а именно „с изключение на информацията, защитена със закон” следва да отпаднат от това място и да се прехвърлят в следващото изречение накрая, тоест ал. 6 добива следната редакция: „(6) Временният синдик изпраща на фонда ежеседмични отчети за дейността си, в които описва всички свои действия в изпълнение на правомощията си по ал. 2. Фондът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

Изречението: „Фондът публикува отчетите на интернет страницата си.” да бъде допълнено с думата „незабавно” по следния начин: „Фондът публикува незабавно отчетите на интернет страницата си.”. Защо е необходима тази редакция? Ако няма срок, е възможно, както сме виждали при предишни случаи, да се злоупотреби с волята на Народното събрание и тя да бъде разтълкувана по погрешен начин. Затова е необходимо изрично думата „незабавно”, тъй като текстът, касаещ публичността и прозрачността, подкрепен от всички парламентарни групи без една, е изключително коректен и важен и трябва да се прилага незабавно.

7 – § 7, ал. 6, отново има изречение „Фондът публикува отчетите на интернет страницата си.”. Към това изречение да бъде добавена думата „незабавно”. Текстът става: „Фондът публикува незабавно отчетите на интернет страницата си.”. Мотивите са същите. Ако няма срок, има рискове тази информация да се публикува със забавяне, а така не би се получила целта на законодателя, която е за моментална прозрачност и отчетност в работата на Фонда за гарантиране на влоговете. Убедена съм, че колегите ще подкрепят тези чисто редакционни предложения. Благодаря, господин Димитров. Реплики? Заповядайте господин Александров.

Първо искам да посоча, че „БСП лява България” по принцип ще подкрепи този Законопроект. Искам да уточня, че всъщност всички предложения, които бяха направени в посока прозрачност, по-голяма публичност и така нататък, са инициатива, която ние се радваме, че посрещна инициатива на „БСП лява България”; ние се радваме, че посрещна разбирането и на колегите от другите парламентарни групи. Същевременно трябва да си дадем сметка, че приемаме по същество извънреден Закон, който се мъчи да пребори и обстоятелствата в една банка, която стигна до такова състояние по неизяснени докрай причини. Не бива да се самозалъгваме, че с този Закон ще решим всички проблеми. Не е проблемът в назначаването на временен синдик, а проблемът е в назначаването на синдик изобщо. Затова от името на нашата парламентарна група правя уговорката, че с този Закон само ще дадем един малък принос – процесите за изясняване в тази банка да стартират, без да се самозалъгваме, че те ще доведат до някакъв реален резултат. По-скоро очакваме да се отприщи лавина от съдебни дела, тъй като намесата е твърде закъсняла, които само ще забавят в известна степен определени процеси по връщане на имущество. Но нека да направим и този опит – затова ние подкрепяме Законопроекта. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев. Реплики? Заповядайте, господин Славов. припомня, че за основа на днес гласуваните промени служи Законопроектът, внесен от Реформаторския блок още в края на миналата година, който мина на първо четене. Основната му цел беше именно прозрачността. От края на миналата година досега очевидно нещата много се промениха и са нужни доста по-сериозни мерки. Моят апел към Вас, господин Георгиев, и въобще към всички колеги е: не наричайте „извънреден Закон” тези изменения, защото с тази тема много се спекулира и това не е извънреден Закон

го конфискува, а тук такова нещо не се прави. Напротив, казва се, че заварените висящи производства се довършват по изменения ред, което е съвсем коректно. Мисля, че с тази тема много трябва да се внимава и да не допускаме спекулации. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов. Други реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа колеги народни представители! Мисля, че миналата сряда тук беше премиерът, който заяви, че са направили всички опити да може да се влезе в Банката и да се разбере какво точно се случва. В тази връзка бяха направени искания и до съда да се въведе институцията на временния синдик и от съда излезе определение, че това нещо не може да се случи. Има десетки, стотици хиляди граждани, които са вложители в тази Банка и само това, че си държат парите там, не ги прави престъпници. Те могат да ги държат там или в която и да е от другите 29 банки. 29 банки. Държат ги там, защото считат, че „Банков надзор” и всички останали институции охраняват парите им и те стоят по един ред, по който няма да бъдат откраднати, а ще бъдат налице. Така ли е, че всичко, което се случи миналата година, е извън нас? Аз лично нямам отношение към тази Банка, но то се е случило. В един момент вложителите ще ни зададат въпроса: „Ние не можем да отидем в Банката и да я проверим. Ние не можем да отидем да разследваме, за да знаем какво се е случило, да издаваме присъди или да искаме отговорност. Но ние си искаме парите или поне възмездие за тях”. Всичко, което се направи до този момент, не доведе до пълна яснота на онова, което се е случило. В същото време виждаме, че там се случват процеси и явления, които хората не одобряват. На нас ще ни бъде зададен един въпрос: вие какво направихте, за да спасите парите ни или за да въздадете някакво възмездие? И ние имаме само един отговор – всичко! Тази мярка, която в момента правим, е единственото, което бихме могли като народни представители да направим – да подпомогнем процеса и да променим Закона в такава форма, че тези хора да могат да влязат, някои процеси и явления по-бързо да бъдат прекратени, а други да бъдат разкрити. Може би това не е най-добрата мярка. дава сигнал, че времето е изтекло), че сме я направили чак сега, а не по-рано. Но така или иначе тя е единствената възможна и затова ние се обединихме около това мнение, подписахме предложението и в момента предстои да го гласуваме, за да бъде изпълнено. Когато ни питат, трябва да отговорим: направихме всичко възможно, включително и тази промяна. Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров. Трета реплика? Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев! Моята реплика е за времето. Времето беше през лятото – през юни, юли месец. Тогава трябваше да се вземат верните мерки. Така че не е късно. Късно е спрямо онзи момент, късно е спрямо онова, което заложихме като действия в интервала от време. Но безспорно е наложително, затова приветствам консенсуса, който се постигна. Подчертавам и обстоятелството, че за пръв път че за пръв път през последните десет години, иначе е имало банкова несъстоятелност и по-назад във времето, сме в хипотеза на приложение на този Закон. Безспорно е, че се налага да се отразят процедурните несъответствия, за да може той да действа. Използвам случая да Ви благодаря за конструктивната работа в рамките на работната група. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! От няколко месеца КТБ е поставена под специален надзор и се управлява от квестори. Проблемите, които възникват със ситуацията в Банката, според нас са два. Първият е с пълната липса на прозрачност и на информация какво точно се случва в КТБ в период, в който тя е поставена под особен надзор. Вторият проблем е свързан с пълната липса на отговорност за това какво се случва там. През последните дни се чуха различни числа, с които са се обезценили активите на Банката. Става дума за 800 милиона, с които артикулира премиерът. Според други експерти сумата е по-малка или по-голяма. Говори се за това, че в резултат на извършени прихващания имуществото на Банката се намалява, като нейни активи сменят собствеността си по няколко пъти. Но информация за това какво точно се случва и чия е отговорността няма. Това, с което си измиват ръцете управляващите, и то има своето основание в Закона, е, че квесторите са назначени от БНБ, така че отговарят единствено и само пред Закона за своите действия. Това е, което налага приемането на промените, а именно да бъдат назначени лица, които да управляват Банката в хипотезата временни синдици, които да се ползват с по-високо доверие, предвид процедурите по тяхното назначаване и търсене на отговорност, от една страна; и от друга страна, чрез законови промени осигуряване на публичност на абсолютно всички техни действия, така че процесите в КТБ на този етап да бъдат известни на българското общество. Затова и се прибягва до законодателните промени по назначаване на временни синдици. Знаете, че те ще бъдат предложени от Фонда и на практика съдът ще бъде обвързан с тези предложения и с действие, свързано с тяхното назначаване, стига, разбира се, те да отговарят на всички законови изисквания. Това, което стои пред нас като проблем, е следното: дали следва и опозицията, и българските граждани да имаме по-високо доверие в преценката на Фонда за това кои лица да имат огромните правомощия на временни синдици по отношение на КТБ, какви да бъдат механизмите, чрез които да осигуряваме публичност и прозрачност на тяхната дейност, и по какъв начин тяхната дейност да подлежи на определени механизми на контрол? Затова нашите предложения – за които благодаря, че бяха възприети и от работната група, и от другите

и с възможности на представител на изпълнителната власт освен да се информира, да получава тези отчети, но и да предприема действия в случаите, в които синдиците също не вършат своята работа. Тоест, ако в момента имаме някакви подозрения по отношение на това как квесторите са си вършили работата, според менe с тези законови промени сме длъжни да осигурим възможности за контрол върху това как синдиците ще си вършат работата, защото няма никакви предпоставки да имаме повече доверие на двамата временни синдици, отколкото на квесторите. Затова, включително по мое предложение, в този проект в § 5 се дава възможност на министъра на финансите, на господин Владислав Горанов да предлага смяна на временните синдици в случаите, в които те не изпълняват своите законови правомощия и работят срещу интересите на Банката и на масата по несъстоятелността. Това не е предложение, което да е свързано с мое особено доверие във финансовия министър, а с възможност да бъде търсен парламентарен контрол върху това, включително как изпълнителната власт си върши работата по отношение на производствата по несъстоятелност на Банката. Банката. Моля, обяснявам това свое предложение, защото може би изглежда малко странно защо именно аз предлагам Владислав Горанов да има правомощия по предлагането на временни синдици, но този процес, при който никой не е информиран какво се случва в Банката и никой не носи отговорност, наистина трябва да бъде прекратен, така че ние ще подкрепим и това, и всички останали предложения, направени от мнозинството. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Реплики? Народният представител Николай Александров.

Народното събрание да бъде органът, който избира синдиците. Тъй като, съгласете се, в момента в Народното събрание се намира може би над 90% от представителството на хората, които са гласували на последните парламентарни избори, и с оглед именно на този контрол най-логично и най-прозрачно най-прозрачно би било по този начин. Даването на правомощия на министъра на финансите, който е орган на изпълнителната власт, избран от Народното събрание, някак си прескача самото Народно събрание. Друго е дали ние като народни представители осъзнаваме до каква степен това, което се случва в КТБ, е истинно, или не е истинно и доколко можем да си го обясним. Именно поради тази причина можем да водим много дълги дебати относно това какво са правили квесторите и какво не са правили, но с оглед и на преждеговорившите този дебат доста се проточи във времето.

Ако сметнем, че са двама синдиците, щом казвате, че са двама. От текстовете не разбирам дали са един, двама, петима, шестима, десет, двадесет. Колко ще бъдат тези синдици синдици разбрах от едно изказване. Ако някой го е разбрал от текстовете, нека ме поправи и да ми покаже къде е. Но ако смятате, че прозрачност е да се разбираме помежду си, извън всички, и да се заяви от изказването на някоя част от управляващото мнозинство колко ще бъдат синдиците, това не е прозрачност.

Уважаеми колеги, темата за прозрачността и информацията за това какво се случва в КТБ на този етап наистина е изключително важна и тези промени дават възможност именно за такава прозрачност. Тя е чрез публичността на всички действия, които ще извършват синдиците, тъй като те според предложенията ще трябва да оповестяват своите действия ежеседмично на интернет страницата на Фонда. Всъщност най-големият кредитор на КТБ е българската държава –това означава всички български данъкоплатци, които се бръкнаха за милиард и половина засега, за да спасяват това, което е останало от влоговете на българските граждани, така че най-големият кредитор има право да знае и да бъде информиран за всички процеси, които се случват в КТБ. Какъв е проблемът с назначаването на двамата синдици? Това, че те се предлагат от Фонда. Припомням за тези, които не познават законодателството, а не са и длъжни всички народни представители да са в час с него, че съставът на Фонда се определя по следния начин: председателят се избира от Министерския съвет, заместник-председателят се определя от Българската народна банка, единият от тримата членове се посочва от търговските банки, а другите двама членове се определят от председателя и заместник-председателя, тоест така или иначе изпълнителната власт има доминираща роля при определянето на състава на Фонда. Но тъй като Фондът, както и БНБанка, би се скрил евентуално зад колективността на вземане на своите решения, тук би било добре представителят на правителството, което има решаваща роля при структурирането на Фонда, да поеме своята отговорност – не персонално, също от името на правителството, правителството, така че е добре предложението министърът на финансите да може да предлага смяна на синдиците в случаите, в които те не си вършат работата добросъвестно и според закона, да бъде подкрепено в пленарната зала. Това не е израз на някакво прекомерно доверие към определено лице, в случая министъра на финансите, но криенето зад колективна отговорност, какъвто би бил случаят зад решенията на Фонда, не е добро и ние се убедихме в това от всичко, което се случи в КТБ в последните месеци. Смятам, че предложенията са добри, че се осигурява достатъчна възможност за кредиторите на Банката да се информират за всички процеси, които се случат в нея, а и за цялото българско общество чрез осигуряването на публичност на всяко едно действие на временните синдици. Освен това ние сме предложили списъкът списъкът на синдиците по банкова несъстоятелност да стане публичен, защото досега той беше държан в тайна от БНБанка, така че и тяхното назначаване да стане пред погледа на българското общество. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Други изказвания?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, както казах и в Комисията, ще го повторя и пред Вас – ние ще се въздържим върху текстовете, тъй като при провеждането на работните групи ние сме участвали в една, именно аз, в четвъртък, в Министерството на финансите. Тогава изразих известни съображения по текстовете. След това юристите ги прегледаха по-щателно.

Госпожа Манолова преди мен обясни каква е процедурата по назначаване на ръководния орган на Фонда. Реално с оглед на прозрачност, прозрачността ние я даваме на Министерския съвет и на Министерството на финансите. Тези, които присъстваха и на срещата при финансовия министър, могат да ме поправят, ако греша. Там министър-председателят каза, че няма против и синдиците се назначават от Народното събрание.

Там имаме най-основни съображения, тъй като временният синдик би следвало да функционира в такива условия, но ние, колеги, нямаме маса на несъстоятелността. Имаме процедура, която е заведена в съда, а съдът няма решение. Тоест нямаме решение за несъстоятелност. Как временният синдик би управлявал нещо, за което ние в момента нямаме произнесено решение на тричленка, ако не се лъжа, а след това трябва да се произнесе и 5-членен състав?! По-нататък, в § 6, в създадената нова т.

липса на обезпечение. Господин Чобанов, който беше финансов министър, може да ме поправи. Госпожа Менда Стоянова, ако греша, може да ме поправи и да каже, че не е така. Та как ще възстановите липсващите обезпечения, при положение че в одитните доклади последната точка, която е одитирана, или тези 3,1 млрд. лв.,

да отправи питане към Конституционния съд – „Аджеба, тези текстове конституционни ли са или не са?”, така по същия начин да започнем да процедираме към редица неща, които са изгубени назад във времето в българската икономика и които са били печеливши като предприятия, но ние сме ги раздали с лека ръка. ръка. Както Ви казах, има редица проблеми, свързани с тези текстове. Надявам се вече да излезете и да кажете дали съм прав или не съм. Където мога, макар и не юрист, ще Ви отговоря по това, което сме дебатирали. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Мисля, че е редно да има малко повече яснота и за колегите, тъй като виждам, че някои колеги изобщо не са вникнали в това, което трябваше да направи тази работна група. Ако съдът си беше свършил работата, уважаеми колеги, днес нямаше въобще да коментираме тези промени в Закона за банковата състоятелност. Това е първото. Иначе казано, при несвършване на работата на съда поради определени обстоятелства, в законодателството възникна една правна дупка, ако мога така да го нарека, която налагаше обединяване на политическите сили, за да спасят имуществото на КТБ и да защитят обществения интерес. По-простичко казано – да защитят няколко милиарда, които ние дадохме назаем на Фонда за гарантиране на влоговете. Ясно е, че Партия „Атака” не ги интересува къде отиват няколко милиарда. Ясно е, че те са винаги против, независимо дали ще трябва да се спасяват милиарди левове... ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Байрактаров, хайде да не се връщаме към краставицата, а да се съсредоточим към законопроекта, който обсъждаме.

една работна група от юристи обедини усилията си, за да се постигнат максимално най-добрите текстове. Включително и госпожа Манолова направи едни добри предложения, за да има наистина контрол. Смятам, че не е нужно

не сте разбрали същността на моето изказване. Не, ние не сме против запазването на обществения интерес. Моето изказване беше насочено към неточности в текстовете, които ни се предлагат. За мен винаги общественият интерес, интересът на нацията е бил водещ. Винаги съм смятал, че Конституцията е тази, която пази държавността и нацията в България. Именно по тази причина, извинявайте, но няма как да подкрепя текстове, които имат противоречие с основния закон в държавата.

Благодаря, господин Председател. Господин Александров, аз щях да се съглася с Вашата реплика, ако Вие бяхте посочили поне едно несъответствие или едно противоречие в предлаганите текстове в закона. Нещо повече, госпожа Менда Стоянова ги изчете текст по текст, дума по дума, само че аз не чух Вие да коментирате конкретен текст. Нещо повече, Вие коментирахте едни правни абсурди, които бяха плод на Вашето мислене, които дори и не искам да коментирам.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, казусът с КТБ е прецедент в нашата съвременна правна система. Наистина този казус има своя генезис

чрез който българският парламент, Народното събрание се стреми да опази имуществото, каквото е в момента в КТБ и каквото е било по време на назначаването на квестурата. Доколко е съвършен този текст, това предложение в Закона за банковата несъстоятелност времето ще покаже. При изчерпване обаче на всички останали способи до момента вижда се какво е свършило БНБ там, доколко е контролирало, доколко е съумяло да предотврати тези процеси – ще се види в бъдеще доколко Законопроектът, който днес ще гласуваме и ние ще подкрепим, ще извърши действието, за което е създаден – да предотврати източването на КТБ и да опази имуществото в тази банка. От „БСП лява България” подкрепяме такъв законопроект именно защото сме против източването на КТБ. Ще го подкрепим и в залата. Надявам се че и всички парламентарни групи ще го подкрепят, защото пред българските граждани, пред кредиторите – знаете, че и Фондът по същество е най-големият кредитор в КТБ, българският парламент трябва да реагира адекватно и според своите правомощия. Именно това е Законопроектът, който днес ще гласуваме. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.

Менда Стоянова, които току-що приехме: „(6) Временният синдик изпраща на фонда ежеседмични отчети за дейността си, в които описва всички свои действия в изпълнение на правомощията си по ал. 2. Фондът публикува незабавно отчетите на интернет страницата си с изключение на информацията, защитена със закон. Отчетите се изпращат и на министъра на финансите.”

всички свои действия в изпълнение на правомощията си по чл. 31, ал. 1. Фондът публикува незабавно отчетите на интернет страницата с изключение на информацията, защитена със закон. Отчетите се изпращат и на министъра на финансите.” Преминаваме към гласуване на параграфи от 1 до 7 включително, създадени по предложение на Комисията, заедно с така направените предложения на народните представители Мартин Димитров и Менда Стоянова. Моля, гласувайте. Гласували

Параграф 1 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 8: „§ 8. § 8: „§ 8. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 13 думите „предявява пред съда по несъстоятелността” се заменят с „взема решение за предявяване пред съда по несъстоятелността на”,

съдът може да допусне обезпечение на искове, с които се цели попълване на масата на несъстоятелността. Обезпечението на иска се допуска, когато искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че искът е основателен.”

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на § 13. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народния представител Петър Славов за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 13: „§ 13.

Няма. Гласуваме предложението на Комисията за създаване на § 13, заедно с текста към него по доклада на Комисията.

Чл. 60а. (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице, в случаите, когато: 1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или 2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му. (2) По иск По иск по ал. 1 не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата по несъстоятелността.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 15, заедно със съдържанието му по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

всяко първоначално предоставяне от банката на парични средства и/или имуществени права на неин длъжник, включително и предоставените обезпечения, които в същия или в променен вид са станали част от патримониума на всяко трето лице, независимо от броя на междинните прехвърляния и правната им форма.”

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Току-що разбрах от госпожа Стоянова какви са плановете на ГЕРБ, предполагам и на реформаторите, по тези два текста, но е добре те да бъдат поети публично. Става дума за това, че по отношение на временните синдици започнахме с оферта от премиера едва ли не те да бъдат определяни от Народното събрание. Чухме предложения Фондът за гарантиране на влогове също да се структурира по друг начин, като Народното събрание да има своя глас за това. Минахме през по-скромни предложения на Реформаторския блок, а именно единият от петимата членове да не се определя от

– § 18 и § 19, предложенията на Реформаторския блок не са подкрепени, тоест Фондът остава да се структурира по начина, по който това се случваше досега, а именно: правителството – председателя, БНБ – заместник-председателя, търговските банки – един член, другите двама членове – от правителството и БНБ. Да, добре би било, тъй като думата на Фонда в случая с КТБ ще бъде изключително сериозна, а също така и неговата отговорност – най-вече за гарантиране на тези милиард и половина, които държавата даде на Фонда като заем и след това трябва да се проследи как ще бъдат осигурени обратно, така че би било добре да имаме повече доверие във Фонда, а това би се постигнало и чрез една друга система на формиране на неговия състав. състав. Ако реформаторите са се отказали от своето предложение, е добре да го заявят. Ако имате договорка – казвам го в положителния смисъл на тази дума, управляващото мнозинство, да промените Закона през следващата седмица, това също би било добре да стане публично известно от парламентарната трибуна. Реплика – госпожа Стоянова. Ако, уважаеми дами и господа, днес приемем този текст, другата седмица, когато в тази зала ще гледаме на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на за гарантиране на влоговете в банките – нов закон, ще трябва да отменим този текст. Дали ще го има в новия закон, или няма да го има, също е решение на народното представителство. Безсмислено е за една седмица този текст да бъде тук. Утре – четвъртък, е крайният срок между първо и второ четене за предложения по Закона за гарантиране на влоговете в банките, така че всички парламентарни групи,

темата дали трябва част от представителите на Фонда да се избират от Народното събрание, имат възможност да го направят днес и утре. В противен случай ще правим просто един правен абсурд.

който се формира с пари на търговските банки. Той не е някакъв независим орган, институт или регулатор и в този смисъл не виждам ролята на Народното събрание да избира членове на този орган. Много ясно е структуриран той – от търговските банки, от БНБ и изпълнителната власт, която контролира този процес, тъй като Фондът е закачен за бюджета, когато не му достигат средствата – взема заеми от държавния бюджет или бюджетът гарантира негови заеми. Няма място в един гаранционен фонд Народното събрание да кадрува. Ако някой се бърка във връзка с КТБ, че този Фонд е някакъв регулаторен орган – не е. Ако направим това, ще трябва и за други гаранционни фондове, които съществуват в другите браншове, също да се избират хора в Народното събрание. За бюджета – аргументът Ви, че пари на бюджета участват

Госпожо Председател, уважаема госпожо Манолова! Господин Цонев, моля да не отнемате от вниманието на госпожа Манолова, тъй като няма да се разберем. Аз бих искал да ангажирам цялото внимание на госпожа Манолова по този въпрос наистина. Ако това е възможно! (Оживление.) Госпожо Манолова, не сме се отказали.

По тази причина ние ще настояваме парламентът да има един представител със следната логика, госпожо Манолова. Когато парламентът избере свой представител във Фонда за гарантиране на влоговете, ще може да го покани на всички бюджетни, а и в други комисии, той да отговаря на въпроси. Той ще бъде избран в една състезателна публична процедура. Госпожо Манолова, специално към Вас се обръщам със следния въпрос. Очаквам да ни подкрепите! Да не стане като с измервателните уреди

изкажат сериозни мотиви. Тоест разчитам, затова ангажирах и Вашето внимание, да не стане така, че утре, като го внесем, БСП пак да намери повод и причина да не ни подкрепи. Обясних Ви логиката, тя е много сериозна. Няма причина парламентът, при положение че има толкова голям заем, даден от държавата, да няма свой представител, който да проверява, който да бъде отговорен и който на Комисия да отговаря на много въпроси на всички парламентарни групи. Надявам се този път, за разлика от измервателните уреди,

от различни парламентарни групи, след като от нашата група госпожа Стоянова взе първата реплика, нямаше как при заявено желание от страна на групата на ДПС и на Реформаторския блок да допусна втора реплика от нашата група. Господин Кирилов, с извинение – видях Ви, ще ще Ви дам възможност за изказване. Дуплика – госпожо Манолова.

нямам навика да се отмятам от думата си и от поети ангажименти, за разлика от Вас, на които мога да припомня, че по изключително важната тема за пенсионните фондове, първо бяхте категорично „против”, след това станахте „за”. Но да не се

да разшири своето предложение и да предложи поне двама души от състава на Фонда да бъдат избирани от Народното събрание. Даже ако питате мен, нормално е, когато Народното събрание има роля при избирането на един толкова важен орган, да предложи не просто обикновен член, а защо не и председателя? Така че тук наистина може да се разсъждава. От друга страна, разбирам, че темата изглежда по-скоро теоретична, предвид че и в двата случая решението ще бъде взето от управляващото мнозинство. Дали Бойко Борисов ще назначи състава на Фонда през Министерския съвет или през парламентарното мнозинство, няма особено практическо значение и някаква особена разлика. Но тъй като съм парламентарист, аз все още имам вяра във възможностите на парламента, независимо от крайното гласуване, поне да разгледа под лупа кандидатурите и наистина да предяви към тях високи изисквания и за професионализъм, и за почтеност в тази ситуация. Съгласна съм с Вас, че тук наистина роля трябва да има и Народното събрание, защото за всички, които следят отгоре-отгоре този Закон, ще кажа, че Фондът има изключително големи правомощия по банковата несъстоятелност. Той ще определи двамата синдици, на които ние даваме в момента огромни правомощия по управление на имуществото на банката и по защитаване на масата по несъстоятелността, по завеждане на отменителни искове. Така че лицата, които ще определят тези две фигури и ще ги контролират, наистина трябва да бъдат огледани под лупа и е по-добре част от тях да бъдат избрани от Народното събрание. Приемам и в голяма степен аргументите на господин Цонев, но тъй като банковата несъстоятелност и дейността на Фонда

ще Ви подкрепя, уважаеми господа Славов и Димитров, стига Вие да имате достатъчно смелост да направите адекватни предложения, които да разширят ролята на Народното събрание. За изказване – господин Кирилов. Преди това лично обяснение – господин Славов, бяхте уважен няколко пъти от госпожа Манолова.

и се замислям дали меракът да има втори човек, който Народното събрание да избира, всъщност не е заявка на БСП да предложи свой човек там? Ако е така, кажете го направо, или още по-лесно – направете предложение, формално тече срок, в който можете да го направите. Тогава нещата ще бъдат ясни. Аз това започвам да си мисля. За изказване – господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Изказването ми ще бъде кратко, защото следваше да има смисъл на реплика и е в следния уточняващ контекст за да няма съмнение в колегите, защото те ще гласуват: съдът назначава временните синдици. Ще го повторя, ако трябва още два пъти, за да сме убедени и сигурни в това. Да, по предложение на Фонда. Няма да коментирам нормата, която вече приехме, защото я приехме – как се назначава временният синдик. Но временният синдик се контролира от съда по несъстоятелността, затова толкова настоятелно подчертавам този факт. Цялото производство се контролира от съда. Да, ние натрапихме способ способ за предлагане на временните синдици, който обаче има логично обяснение. То е свързано с това, че Фондът е най-големият кредитор по несъстоятелността. Редно е този, комуто се дължи, да определи лицата и субектите, тоест инструментариума за събиране на конкретния дълг. Но пак подчертавам,

как точно ще се определя съставът на Фонда. За разлика от преждеговорившите, аз съм в известна степен скептик, че в Народното събрание правим добър кадрови подбор, но след като го има този парламентарен дух, след като се приема, че Народното събрание едва ли не по най-прозрачната процедура избира, окей, нека се избират част от членовете на Фонда и от Народното събрание. Но някак си изначално заразяваме дебата с предубеждението за някаква манипулация, затова че ще се направи може би тайно кадруване там, във Фонда. А не е така! Реплики? Първа реплика – госпожа Манолова. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Темата наистина е изключително важна, защото Фондът има огромни правомощия по отношение на банковата несъстоятелност. За разлика от търговската несъстоятелност, при банковата несъстоятелност не съществува даже фигурата на общото събрание на кредиторите. В конкретната

немалки кредитори. Справедливо ли е тук всички правомощия да бъдат съсредоточени в един от кредиторите на банката? Обръщам Ви освен това внимание, че това е единственият случай, в който съдът действа едва ли не в условията на обвързана компетентност. Фондът предлага, а съдът е длъжен да назначи. Съдът не може да смени временните синдици, каквито и действия да извършват. ДАНАИЛ КИРИЛОВ Само и единствено по предложение на Фонда, по мое предложение и по предложение на финансовия министър. Следователно правомощията, които има Фондът, са огромни. Затова мисля за нормално неговите членове да бъдат избирани при условията на публичност, прозрачност и по-голяма отговорност. Аз не си помислих, тъй като бяхме събрани представители от всички парламентарни групи, Реформаторският блок предлага Народното събрание да определя един от членовете, има предвид себе си. Мислех, че техните апетити за властови позиции имат все пак някаква мярка. Още повече, естествено, че парламентарното мнозинство решава. Аз Ви казах: дали Бойко Борисов ще го определи през правителството или през парламентарното мнозинство, практически няма значение. Ако ние обаче подкрепяме огромни правомощия на институция, каквато е Фондът, е нормално да искаме да има някакъв контрол върху него, а не утре да си измиете ръцете, както сега става с квесторите: „БНБ ги е назначила, ние не знаем какво прави, не носим отговорност”, никой не носи отговорност.

Аз много исках да се въздържа за тази дуплика. Не е вярно! Вярно е, че съдът е в обвързана компетентност спрямо предложението, но не е вярно, че съдът не може да преценява. Съдът преценява както изпълнението на изискванията спрямо синдика, така и дали неговото съгласие е валидно дадено. Той проверява изцяло процедурата по по подбора и посочването на синдика. По отношение на Фонда, уточнявам също така следното. Фондът не е кредитор. Фондът е компенсаторният кредитор. Кредитори по масата на несъстоятелността, а тук – банката, ще има достатъчно. Фондът е този кредитор, който е платил.

и се изживява в ролята на ясновидец, когато трябва да реши дали даден народен представител говори по същество, или не. Много Ви моля да се спазва стриктно Правилникът

Госпожо Председател, аз няма да правя процедура по начина на водене, защото господин Байрактаров използва тази процедура. Предлагам да прекратим разискванията по този текст, тъй като те вече излязоха от същността на конкретния текст. Мисля, че по конкретния текст се каза всичко. Моля да подложите на гласуване прекратяване на дебата по този текст. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване процедурата на госпожа Стоянова за прекратяване на разискванията по този текст.

по този текст. Гласували 105 народни представители: за 92, против 7, въздържали се 6. Предложението е прието. Разискванията са прекратени. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на Комисията

Имате ли доклада пред себе си, госпожо Поставям на гласуване предложение в доклада на Комисията по начина, по който то се докладва тук. Да разбирам, че Вие искате по същество да има отделно гласуване по предложението на Комисията, че не се подкрепя текстът на вносителя и след това да се подложи на гласуване § 18? на гласуване § 18? Постъпи предложение от госпожа Манолова за разделно гласуване. Подлагам на гласуване това нейно предложение.

Госпожа Манолова иска отделно да се гласува предложението на Комисията, че не се подкрепя редакцията на § 6 и отделно след това да се гласува § 18.

прието. Отново поставям на гласуване предложението на Комисията в неподкрепа на текста за § 6 и редакцията на § 18. Гласували

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Искам процедура по прегласуване, защото, както се видя от екрана, дори вносителите на предложението – Реформаторският блок, гласуват „против” него, против собственото си предложение, което се отхвърля с редакцията на Комисията. Затова искам да им бъде дадена възможност да подкрепят поне собственото си предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Изказвания? Госпожа Манолова.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Това е един от текстовете, които ние няма да подкрепим. Доколкото виждам, това е предложението на господин Йордан Цонев, което този път услужливо е направено от господин Данаил Кирилов. Категорично сме против подобна законодателна техника, при която чрез промени между първо и второ четене се правят поправки и в трети закони, още повече несвързани с темата, която е предмет на правна регулация. Даже заявихме, че в интерес на събиране на всяко отклонено имущество от масата на несъстоятелността на КТБ бихме подкрепили подобни текстове, които да връщат имущество и активи в Банката. Но да се правят промени в Закона за гражданската конфискация чрез разширяване на неговия обхват през Закона за банковата несъстоятелност – това наистина е повече от неприемливо! Още повече – добросъвестно обяснихме, че във връзка с посещение на различни европейски институции и други органи самата Комисия работи в момента по предложения, които ще предложи на народното представителство – да бъдат внесени, обсъдени и евентуално приети. Не разбирам каква е причината, която налага по един извънреден начин да бъдат правени промени в Закона за гражданската конфискация. Припомням, че това е Закон, който в доста спорни хипотези дава възможност от различни лица да бъде отнемано имущество, което отива в държавната хазна. Ако предположим, че в случая става дума за отклонени активи, имущества на КТБ, защо те да не бъдат върнати в масата на несъстоятелността на Банката – ако това е Вашата цел? Ако целта Ви е друга, защо го правите на второ четене през този Закон, без достатъчно дебат, без достатъчно обяснения, без достатъчно правна експертиза? Очевидно е, че всички подобни предложения, пратени в Конституционния съд, имат една и съща съдба, защото не могат да бъдат правени промени в закони на едно четене, а и в случая не разбирам защо се налага. Току-що уважаемата госпожа Менда Стоянова обясни по предния текст, че реформаторите са се отказали от своите предложения за промени във Фонда, защото предстоят промени в този Закон, които ще бъдат направени по нормалния ред – на две четения. Защо, уважаеми господа реформатори и уважаема госпожо Стоянова, в следващия текст променяте принципа? Предстоят промени в Закона за гражданската конфискация. Защо не оставите това предложение да бъде обсъдено по нормалния ред в Закона за гражданската конфискация, а го правите между първо и второ четене в Закона за банковата несъстоятелност? Защо е този двоен подход?

Защо по извънреден начин правите тези промени през Закона за банковата несъстоятелност? И защо не си ги внася господин Цонев, а му ги внася господин Данаил Кирилов? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Кирилов. Втора реплика – господин Байрактаров. Трета – госпожа Стоянова. по-дълго време да запазите този конструктивен дух, в който обсъждахме промените и проблемите в работната група адхок по този повод. Така че се налага да припомня и това, което Вие добре знаете.

Повтарям части от дебата, госпожо Манолова, тъй като очевидно не приемахме подхода, който предлагаше господин Йордан Цонев.

в търговски дружества. Тъй като не стана ясно дали се прие, или не, съм направил изрично това предложение и виждате, че препращаме към Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към § 1. Тоест уеднаквяваме дефинитивните правни норми. Защо? Защото безспорно тук се касае за случаи за незаконно придобиване на имущество! За това се касае, госпожо Манолова! Част от хипотезите безспорно ще опрат и до приложение на този Закон! Казах Ви, че предстои за отнемане на незаконно придобито имущество и смятам, че до около две седмици такава промяна ще бъде предложена по съответния ред. Но това не означава, че не трябва да си свършим

Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Манолова, бих се съгласил с Вашите доводи, които развихте обстойно,

е засекретен. Бих Ви посъветвал да се запознаете с този протокол. Сигурен съм, че ще промените становището си. Вашият колега, който присъстваше,

Искам да кажа, че госпожа Манолова беше некоректна. Има разлика в подходите. Първо, в Закона за гражданска конфискация може да има, може и да няма промени. Такива не са внасяни още. Така че не виждам нищо лошо именно в контекста на на случая КТБ, тук, в този Закон, да направим и тази промяна. Когато говорим обаче за Закона за Фонда за гарантиране на влоговете, ще кажа, че там има нов закон, госпожо Манолова, който отменя всичко от стария закон. Респективно щеше да отмени и тези текстове, които ние евентуално бихме приели, ако бяхме ги приели. Този Закон

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Байрактаров и госпожо Стоянова! Искам да Ви обърна внимание, че промяната, която правим, не се отнася за КТБ. Не се отнася за КТБ! Тя се отнася за абсолютно всички случаи на гражданска конфискация. Там има достатъчно спорни хипотези и нашата парламентарна група беше изначално срещу този Закон, защото дава огромни правомощия, включително и за злоупотреба по отношение на това какви лица да попаднат под ударите на този закон. Когато се разширява обхватът на Закона, когато се разширяват основни понятия, приложими в Закона за гражданската конфискация, нормално е това да стане на две четения, когато се правят промени в самия Закон.

че правим на едно четене промяна в Закона за гражданската конфискация (оживление в залата) – за неограничен кръг лица, за неограничен брой случаи. Така че конкретната хипотеза КТБ по този текст няма отношение. И не разбирам защо промяна в такъв закон, която увеличава рестрикциите, се прави в движение, а не когато този закон след десет дни ще бъде отворен в парламента и ще бъде обсъждан?! Извинявайте, госпожо Стоянова, обаче ни въвеждате въвеждате в заблуждение за нещо друго. Все пак Вие правите промяна в Закона за гарантиране на влоговете в банките. Току-що я направихте. Ако приемем, че с един нов закон за Фонда ще бъде отменен старият Закон, тогава какъв е смисълът на този текст?! Тоест Вие едни предложения не ги правите, понеже ще има нов закон, други предложения правите, независимо че ще има нов закон. почивката ще се доизясните. МАЯ МАНОЛОВА: Да, мисля, че темата е важна. Всички, които се интересуват от текстовете, което приемаме, да имат възможност да се запознаят с тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Поставям на гласуване § 19 в редакцията му по доклада на Комисията.

Фонда за гарантиране на влоговете в банките в случаите по 60а от Закона за банковата несъстоятелност и по отношение на третите лица, когато срещу тях е предявен отменителен иск.” 2. В чл. 151, ал. 3, изречение трето: „Съдът се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуване на съответното първоинстанционно или касационно производство.” Благодаря, госпожо Председател. Съвсем кратко, колеги, за да не последва нова унищожителна критика относно извънредни изменения в друг закон. Искам да Ви кажа, че ако не направим това изменение по отношение на банковата тайна, което правим в момента в Закона за кредитните институции, тогава чл. 60а, който въведохме, най-вероятно няма да бъде работещ, тъй като по веригата, когато се проследява къде е отишло имуществото, то най-вероятно е минало и през други банки. За да може това да стане ясно, трябва съдът да разкрие банковата тайна в тези транзакции, а това ще става по искане, както прочете госпожа Стоянова, на Фонда. Мисля, че това е коректно и много необходимо предложение. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Поставям на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 20 в редакцията на Комисията по доклада. Гласували